Dragica (SDP)** I još ćemo raspraviti - Prijedlog odluke o razrješenju zamjenice pučke pravobraniteljice Predlagateljica odluke je pučka pravobraniteljica na temelju članka 14. stavka 4. i 5. Zakona o pučkom pravobranitelju. Prijedlog akta se primili. Uvodno će nam obrazložiti prijedlog odluke pučka pravobraniteljica gospođa Lora Vidović. Izvolite. **Vidović, Lora** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Poštovane zastupnice i zastupnici. 14. stavak 5. Zakona o pučkom pravobranitelju propisuje kako će Hrvatski sabor razriješiti dužnosti zamjenika pučkog pravobranitelja prije isteka vremena na koje je izabran ako to sam zatraži. Slijedom toga i temeljem osobnog zahtjeva gospođe Jagode Novak i odredbe Zakona o pučkom pravobranitelju koja propisuje kako zamjenike pučkog pravobranitelja razrješuje Hrvatski sabor na prijedlog pučkog pravobranitelja, predlažem da Hrvatski sabor gospođu Jagodu Novak razriješi dužnosti zamjenice pučke pravobraniteljice na njen osobni zahtjev. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a kolega Ante Babić. Poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora, poštovana pučka pravobraniteljice, kolegice i kolege. Prijedlog odluke o razrješenju zamjenice pučke pravobraniteljice koji nam je dostavljen i o kojem sada raspravljamo na prvi pogled se čini kao puka formalnost iako sam tekst prijedloga odluke nije potpun. Naime, kao što se može vidjeti iz teksta predložene odluke nedostaje datum s kojim se zamjenica pučke pravobraniteljice razrješava na osobni zahtjev. Taj formalni nedostatak je otklonjiv. Međutim, u svojoj raspravi htio bih ukazati na jednu drugu dimenziju koja je bitna prilikom razmatranja ove odluke. Naime, nije sporno da prema članku 14. stavku 4. Zakona o pučkom pravobranitelju zamjenicu pučke pravobraniteljice razrješava Hrvatski sabor na prijedlog pučke pravobraniteljice. Istina je, a o tome je i govorila sada pučka pravobraniteljica, u stavku 5. istog članka stoji da će Hrvatski sabor razriješiti dužnosti zamjenicu pučke pravobraniteljice prije isteka vremena na koje je izabrana ako to sama zatraži. Međutim, mi iz dopisa ovlaštene predlagateljice ove odluke pučke pravobraniteljice koji je dostavila predsjedniku Hrvatskoga sabora 15. rujna ove godine saznajemo tek da je njena zamjenica gospođa Jagoda Novak podnijela zahtjev za razrješenje. Iz samog teksta dopisa pučke pravobraniteljice ne otkrivaju se pravi razlozi koji su zapravo prethodili ovom prijedlogu za razrješenje, a razlozi za podnošenje zahtjeva za razrješenje zamjenice pučke pravobraniteljice vrlo su zanimljivi i ne bismo smjeli šutke ih prihvatiti. Naime, koliko je meni poznato, a bilo bi dobro da je poznato svima ovdje u Hrvatskom saboru zamjenica pučke pravobraniteljice gospođa Jagoda Novak uputila je pismo predsjedniku Hrvatskog sabora sa nadnevkom od 1. rujna ove godine sa molbom da je se razriješi s dužnosti na osobni zahtjev. Međutim, ona u tom pismu navodi i razloge zbog kojih se odlučila na takav potez. U pismu između ostaloga stoji. "Pokušala sam dati svoj maksimalni stručni ljudski doprinos razvoju Ureda pučkog pravobranitelja u neovisnu, kvalitetnu ustrojenu, u javnosti prepoznatu instituciju koja dosljedno promiče i štiti ljudska prava. Međutim, tijekom rada u uredu se kontinuirano i sve intenzivnije dolazile do izražaja razlike u shvaćanjima uloge institucije i koncepcije rada između mene i pučke pravobraniteljice. Te razlike usprkos pokušajima nismo uspjele pomiriti na dobrobit institucije. Različiti pogledi odnosili su se kako na iskazivanje neovisnosti u odnosu na državna tijela, otvorenosti i prepoznatljivosti institucije u odnosu na građane kojima služi odnos prema zainteresiranim domaćim i međunarodnim dionicima i civilnome društvu. Određivanje prioriteta institucije u promicanju ljudskih prava, tako i na organizacijske odluke i pitanja korištenja ljudskih potencijala, povjerenja u ljude i službe, te razvijanje međuljudskih odnosa što je sve po mome sudu neobično važno instituciji koja štiti i promiče ljudska prava. Cijeneći istovremeno činjenicu da je pučka pravobraniteljica svojom voljom ukazavši mi povjerenje temeljem mog dotadašnjeg rada

osobno odstupiti s dužnosti u situaciji u kojoj odnosi koje smo uspostavile ne idu u korist same institucije, niti su povoljni za moj osobni, profesionalni razvoj i obavljanje javne funkcije." Iz ovog malo poduljeg citata jasno je da razlozi za podnošenje ostavke zamjenice pučke pravobraniteljice nisu banalni, nego da su izuzetno ozbiljni i ukazuju na koncepcijske razlike uloge i načina rada institucije pučkog pravobranitelja. A ta koncepcijska razilaženja trebala bi biti prezentirana zastupnicima Hrvatskog sabora. Jer ne zaboravimo da je prema Zakonu o pučkom pravobranitelju, pučki pravobranitelj opunomoćenik Hrvatskog sabora za promicanje, zaštitu ljudskih prava i sloboda utvrđenih Ustavom, zakonima i međunarodnim aktima o ljudskim pravima i slobodama koje je prihvatila Republika Hrvatska. Da također prema Zakonu o pučkom pravobranitelju pučki pravobranitelj promiče i štiti ljudska prava i slobode, te vladavinu prava, prati stanje i ukazuje na potrebu zaštite ljudskih prava i sloboda, te pravodobno i redovito informira javnost i za zainteresirane sudionike itd. Isto tako, pučki pravobranitelj je u svom radu samostalan i neovisan, te je zabranjen svaki oblik utjecaja na rad pučkog pravobranitelja. Bilo bi zapravo zanimljivo čuti i saznati u čemu su se sastojale te koncepcijske razlike u shvaćanju uloge institucije pučkog pravobranitelja između pučke pravobraniteljice i njene zamjenice. Podsjećam da je pučka pravobraniteljica u srpnju prošle godine obrazlažući prijedlog za imenovanje svoje zamjenice gospođe Jagode Novak posebice istaknula da je predlaže na tu dužnost s obzirom na njeno dugogodišnje iskustvo iz područja ljudskih prava, te da su područje njezinog djelovanja bile istraživanje i promocija velikog broja tema iz područja ljudskih prava, te da ona daje jednu novu dimenziju i širinu u sagledavanju ljudskih prava. Još dok je bila u Centru za ljudska prava gospođa Jagoda Novak između ostalog je posebice isticala da je zbog velike nezaposlenosti u Hrvatskoj došlo do erozije ekonomskih i socijalnih prava držeći da bi se upravo tim pravima trebala posvetiti puno, puno veća pozornost. Bilo bi zanimljivo saznati je li upravo iz takvog njenog zalaganja da se Ured pučkog pravobranitelja usmjeri i na zaštitu ustavom zajamčenih gospodarskih i socijalnih prava dolazilo do razmimoilaženja u postupanju Ureda pučkog pravobranitelja. A podsjetit ću vas, o tome sam govorio i u raspravi o Izvješću o radu pučkog pravobranitelja, da je temeljno ljudsko pravo na rad i slobodu rada, da svaki zaposleni ima pravo na zaradu kojom si može osigurati sebi i obitelji slobodan i dostojan život, da slabijim, nemogućnim i drugim zbog nezaposlenosti ili nesposobnosti za rad nezbrinutim osobama država osigurava pravo na pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba. Ne treba uopće isticati da se na žalost u Hrvatskoj ova prava masovno krše i da u potrazi za radom i osiguranjem dostojnog života sebi i svojoj obitelji mnogi, posebice mladi i školovani ljudi masovno napuštaju Republiku Hrvatsku, a nismo čuli da se o tom problemu oglasila pučka pravobraniteljica. Svjedoci smo također da se pučka pravobraniteljica nije oglasila niti je reagirala, odnosno stala u zaštitu ustavnog prava na obrazovanje koje je svakome dostupno pod jednakim uvjetima, te da je obvezno obrazovanje besplatno. A svjedoci smo bili da osnovno i srednjoškolsko obrazovanje u Republici Hrvatskoj nije svima dostupno pod jednakim uvjetima. Tako su neki učenici dobivali besplatne udžbenike koje im je omogućila njihova općina ili grad dok su neki iz siromašnijih gradova i općina neovisno o njihovom ekonomskom ili socijalnom statusu morali kupovati udžbenike po punoj cijeni. Mogao bih nabrajati dalje, ali mislim da je ovo dovoljno. Da su zastupnici Hrvatskog sabora dobili pismo koje je zamjenica pučke pravobraniteljice dostavila predsjedniku Hrvatskog sabora možda bi, a i trebali bi s obzirom na sadržaj tog pisma naši Odbori za Ustav, Poslovnik i politički sustav sustav kao i Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina našli potrebitim raspraviti o iznijetim razlozima ostavke zamjenice pučke pravobraniteljice, te inicirati raspravu u ovom Visokom domu o ulozi pučkog pravobranitelja kao opunomoćenika Hrvatskog sabora za promicanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda. Možda je trebalo pozvati zamjenicu pučke pravobraniteljice i pučku pravobraniteljicu da usmeno iznesu te koncepcijske razloge o ulozi Ureda pučkog pravobranitelja, te da se u tom smislu zauzmu jasna stajališta u ovom Visokom domu. Samo bismo zapravo na taj način mogli ojačati ulogu pučkog pravobranitelja i unaprijediti njegovu prepoznatljivost kao institucije koja brine o zaštiti ljudskih prava i sloboda hrvatskih građana. Budući da je pučka pravobraniteljica večeras ovdje s nama možda bi bilo dobro da od nje čujemo o kakvim prijeporima se radilo, u shvaćanju uloge Ureda pučkog pravobranitelja između nje i evo vaše zamjenice čije razrješenje predlažete. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. O prijedlogu odluke glasat ćemo sutra. Sada dogovor za sutrašnji rad. Hvala Samo ukratko bih se možda završno osvrnula na neke od tema koje je gospodin Babić istaknuo. Ovo naravno nije rasprava o Izvješću o radu pučkog pravobranitelja, tako da neću govoriti o temama koje ste spomenuli, pogotovo ne o onim temama koje inače nisu u okviru djelovanja rada pučkog pravobranitelja, nego drugih specijaliziranih pravobranitelja. Što se tiče prijedloga odluke koji kao što kažete je nepotpun. Radi se o špranci koju sam dobila u stručnoj službi i proslijedila je Stručnoj službi Sabora. Pretpostavljam da datum nije napisan zbog toga što nismo mogli predvidjeti s kojim datumom će odluka stupit na snagu. Dakle, pretpostavljam da će to bit sa datumom Ali zaista to ne znam. Što se tiče vašeg propitivanja koncepcijskih razloga i razloga zašto je moja zamjenica podnijela ostavku na osobni zahtjev ja naravno o njima ne mogu i ne želim govoriti povrh onoga što je ona sama spomenula u pismu koje ste citirali. Ono što mogu reći iz svoje perspektive je da su uistinu koncepcijska razmimoilaženja postojala na samom početku, budući da Hrvatski sabor imenuje samo jednu pučku pravobraniteljicu, a ne više njih i ta jedna preuzima odgovornost. Svakako smatram da koncept koji sam ja predstavila i način na koji vodim ured je onaj koji ima podršku Hrvatskog sabora. Jedan od njih je primjerice otvaranje regionalnih ureda za koje se ja zalažem i za koje se nadam da će biti realizirani do kraja ovog mjeseca, u svakom slučaju do kraja ove godine. Mislim konačno da je došlo u ovih godinu dana nakon mog obrazloženja od prošle godine do jednog nesnalaženja u funkcioniranju sustava državne uprave pogotovo na rukovodećoj poziciji i da zapravo do najvećeg broja razloga je dolazilo do razlike je dolazilo zbog toga posebno što se tiče kvantitete obavljanja radnih zadataka u odnosu na očekivanja koja sam ja imala. Vezano uz funkcioniranje ureda ono što moram reći je da služba za promociju koju je zamjenica vodila u svakom slučaju i dalje radimo na njenom jačanju. U ovom trenutku ću ja preuzeti tu ulogu, a u svakom slučaju jačanje vidimo kroz širenje regionalnih ureda i rad na terenu. Hvala lijepo. Ante Babić, replika. ta razmimoilaženja koja su se dogodila u Uredu pučke pravobraniteljice odnosno vas l vas osobno očito bila velika jer je ona sama podnijela podnijela ostavku odnosno zatražila svoje razrješenje. Moguće je ono što vi kažete da i nesnalaženje u rukovođenju javne uprave, međutim to vaša zamjenica gospođa Novak ovdje uopće ne dvoji niti govori. Ono što je bitno ponovno naglasiti vi ste kao institucija opunomoćenik Hrvatskog sabora i bilo bi dobro da su svi zastupnici zapravo dobili razloge ove ostavke. Mislim da su to saborski zastupnici zaslužili. Evo, o tome se radilo. Hvala. kolega gospođa je dala ostavku, mi ne možemo ulaziti u razloge njezine ostavke. Mi ih možemo samo prihvatiti da su takvi kakve je ona napisala. Dragan Crnogorac, replika. **Crnogorac, ja nemam ništa drugo da kažem nego da podržavam ovo što ste iznijeli i mi ćemo podržati vaš prijedlog za razrješenje na osobni zahtjev. Mislim da jest apsolutno stav da kao što ste iznijeli po zakonu da ste vi da tako kažem kao sami opunomoćenik odgovorni za funkcioniranje Ureda pučkog pravobranitelja sa ostalim vašim zamjenicima ili pučkim pravobraniteljicama ali i vašim pomoćnicama, mislim da vi morate najviše voditi računa o Uredu pučkog pravobranitelja ono čim se ono bavi. Mi u dosadašnjem radu, a ja da bih rekao i na ove konstatacije koje smo večeras čuli ne mogu da kažem neke zamjerke apsolutno na rad pučke pravobraniteljice. No međutim razumljivo je meni zašto se vodi ova rasprava jer ja koliko se sjećam dobar dobar dio opozicije uopće nije ni glasao za vaš izbor. Dakle, oni koji su mogli da odluče oni su napustili ovu sabornicu. Tako da mi je jasno zašto su sad ove indicije ali ako netko želi da sadašnji pučki pravobranitelj više ne bude pučki pravobranitelj pa nek pokrene tu inicijativu. Mislim da što se ovoga tiče apsolutno tu stoji i u zakonu dakle netko na svoj osobni zahtjev ima pravo da ode sa te pozicije. Vi ste predložili tu osobu, vi ste vjerovali u tu osobu. Razlozi do kojeg je to došlo, da li su iz osobne prirode, zdravstvene ili nemogućnosti funkcioniranja opet to je na vama da predložite odnosno na samoj osobi. I mislim da s tim ne treba manipulirati i tu treba sve rasprave zaustaviti. Hvala. Sada zaključujem raspravu l o prijedlogu odluke ćemo glasati sutra. A sutra ćemo u 9,30 najprije glasati o raspravljenim točkama, zatim ćemo raspraviti prijedlog Odluke o donošenju prostornog plana Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje i prijedlog Zakona o zaštiti novčarskih institucija. A s obzirom da mnoge kolegice i kolege pitaju za sljedeći tjedan radit ćemo u četvrtak i petak. Nastavit ćemo sjednicu u četvrtak i petak, a u srijedu u 16,00 sati će biti svečana sjednica.